s., hafi boðað forföll og muni því víkja sem varamaður fyrir Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur. Í gær, mánudaginn 1. mars, tók því sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hana 2. varamaður á lista Pírata í kjördæminu, Katla Hólm Þórhildardóttir. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

Við höfum ýtt af stað áætlun um geðrækt í leik-, grunn- og framhaldsskólum, sem er samstarfsverkefni menntamálayfirvalda, heilbrigðisyfirvalda og félagsmálayfirvalda, vegna lengi býr að fyrstu gerð. Við þurfum líka að hugsa um forvarnir og við þurfum að hugsa um að geðheilbrigði er stórt verkefni sem snýst ekki bara um geðheilbrigðisþjónustu. Við höfum náð að stilla betur saman strengi í þjónustunni sem heild. Þar er það líka afar mikilvægt að bið sé ekki óhófleg, og ég tek algjörlega undir það sem hér er sagt um þau mál, ekki síst þegar um er að ræða bið eftir þjónustu eins og hjá Þroska- og hegðunarstöð eða Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.

Virðulegur forseti. Ég vil við þetta tækifæri beina fyrirspurn til hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra varðandi stöðu ferðaþjónustunnar núna þegar rúmt ár er liðið frá því að kórónuveiran skaut sér fyrst niður hér á landi. Ýmsar undanþágur hafa verið við lýði allt frá því að fyrstu sóttvarnaaðgerðir voru kynntar. Strax í upphafi var kerfis- og efnahagslega mikilvægum fyrirtækjum veitt heimild til að starfa með opnari hætti en almennar sóttvarnareglur sögðu til um. Vinnusóttkví hefur verið viðvarandi lausn fyrir erlenda starfsmenn sem koma til landsins í tiltekin verkefni. Kvikmyndaverkefni hafa notið undanþága og íþróttalið sem hingað koma til lands hafa fengið svigrúm til að athafna sig með undanþágum frá ýmsum reglum sem í gildi eru. Allt hefur þetta gengið vel, alveg hreint prýðilega. Mig langar að nefna einn hóp rekstraraðila sem hefur verið rétt stutta stráið í þessu öllu. Raunar er varla hægt að segja annað en að þeir aðilar sem sinna svokölluðum fágætisferðamönnum hafi verið dregnir á asnaeyrunum af stjórnvöldum og þar virðist enginn undanskilinn, hvorki embætti sóttvarnalæknis, atvinnuvegaráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið né aðrir þeir sem komið hafa að þrautagöngu þessara aðila við að sýna fram á og móta, í samráði við embætti sóttvarnalæknis, leiðir til að geta þjónustað litla einangraða hópa sem skilja mikið eftir sig efnahagslega og tryggja atvinnu á sínum nærsvæðum. Mig langar í þessu samhengi að nefna tvö fyrirtæki sem sinna mjög afmörkuðum hópum og hafa útfært reglur um starfsemi sína

Hvernig telur ráðherra að hafi tekist til við að útfæra undanþágur þar sem þær eru skynsamlegar og réttlætanlegar? Og í öðru lagi: Telur ráðherrann vera samræmi á milli ákvarðana er snúa að undanþágum íþróttaliða og kvikmyndatökuhópa annars vegar og þjónustuaðila í svokallaðri fágætisferðaþjónustu hins vegar?

Ég hef komið þessum upplýsingum á framfæri. Ég hef spurt spurninga. Ég hef kallað eftir skýringum þegar kemur að því að skýrt sé hvort samræmi sé hvort samræmi sé til staðar á milli hópa, hvernig meðalhófs sé gætt og hvort hægt sé að koma til móts við þessi fyrirtæki án þess að ógna árangri þegar kemur að veirunni eða að áhættumat liggi fyrir, þ.e. hversu mikil áhætta það er að taka á móti þessum hópum. Ég hef ekki skynjað annað frá þessum fyrirtækjum en að þau séu í raun tilbúin til að mæta öllum mögulegum kröfum sem við gerum til að tryggja að ekkert smit fari um víðan völl og smitrakning sé þá möguleg.

Það er ekki út af engu sem ég lít þannig á að það fyrirtæki hafi verið dregið á asnaeyrunum. Það er eiginlega alveg með ólíkindum að skoða þessa þrautagöngu alla.

fyrir þau fyrirtæki sem blasir við að geta útfært þjónustu sína með þeim hætti að smithætta verði hverfandi og í öllu falli verði smitrakning eins einföld og hún getur orðið, komi smit upp?

hér eftir sem hingað til að við séum með eins almennar reglur og við getum, séum með almenn skilyrði og almennar kröfur sem fyrirtæki og fólk geti þá mátað sig við og komið hingað og athafnað sig á grunni þeirra reglna sem við setjum. Ég er þeirrar skoðunar að vel sé hægt að tryggja fyllsta öryggi með því að taka á móti þessum hópi fólks á grundvelli þeirra reglna sem almennt gilda

Ég er þeirrar skoðunar að við eigum að skoða það alvarlega að taka slík skref vegna þess að þetta eru miklir efnahagslegir hagsmunir og tryggja þarf mjög meðalhóf þegar kemur að þessum

til að fá skýringar á því af hverju ráðherra hafi verið nefndur í dagbókarfærslu lögreglunnar. Ég hef heyrt Sjálfstæðismenn tala um storm í vatnsglasi í þessu sambandi og mætti kannski allt eins tala um golu í freyðivínsglasi — algjört smámál, segja menn.

Dagbókarfærslur lögreglunnar, þær hafa stundum þótt ganga ansi nærri fólki í viðkvæmri stöðu á viðkvæmum stundum. En það er ekki fyrr en þegar ráðherra er á opinberum stað þar sem talið er að sóttvarnareglur hafi verið brotnar og þess er getið í dagbókarfærslu lögreglu að ráðherra sér ástæðu til að taka upp tólið. Af hverju? Ráðherra hefur sagt að fjölmiðlar hafi mikið haft samband við sig og hún hefur talað um persónuverndarsjónarmið, óháð áliti Persónuverndar sem ekki sá hér nein brot. Voru fjölmiðlar að spyrja ráðherrann út í það, út í persónuverndarsjónarmið og þessa dagbókarfærslu út frá persónuverndarsjónarmiðum?

Virðulegi forseti. Ég vil fyrst taka það fram að þetta er ekki í fyrsta sinn sem ég tek upp tólið og ræði við lögregluna um ýmis mál sem að mér er beint ekki í fyrsta skipti sem ég ræði um dagbókarfærslur við lögregluna. Það hafa komið upp atriði þar sem lögreglan hefur þurft að biðjast afsökunar á dagbókarfærslum sem hafa gengið of nærri borgurum þessa lands. Ég hef átt slík samtöl áður við lögregluna og ég á þau mjög reglulega. Og ég á sem betur fer í mjög góðum samskiptum við lögregluna um almannavarnir, skipulagða brotastarfsemi og annað sem ég hef þurft að svara fyrir. Ég hef margítrekað hvað fór okkar á milli. Ég spurði um þær verklagsreglur sem giltu um þessar dagbókarfærslur því að ég hafði fengið spurningar um það frá fjölmiðlum sem og og hvaða persónuverndarsjónarmið giltu og hvernig lögreglan liti á það. Ég tók þó einnig fram í samtalinu við lögreglustjórann að ég hefði ekki sérstakar áhyggjur af okkur ráðherrunum í þessu atriði heldur vildi ég einungis geta svarað þeim fjölmiðlum sem voru að beina að mér þessum spurningum seinna um daginn varðandi þessar reglur, ekki bara um aðilann sjálfan sem var nefndur heldur hvernig dagbókarfærslan var sett fram og hvaða reglur gilda um það hve langt lögreglan gengur í því að setja fram upplýsingar í þessum færslum. Það voru þannig spurningar sem ég var búin að fá frá fjölmiðlum og ég hef leitast við í öllum mínum störfum að vera vel upplýst áður en ég svara fjölmiðlum.

til að fá skýringar á því að sagt hafi verið frá ætluðu broti fjármálaráðherrans. Og þau símtöl voru ekki skráð í ráðuneytinu, eins og reglan er þó um öll slík formleg og óformleg samskipti, teljist þau mikilvæg, eins og þar stendur.

Það er líka rétt að geta þess að það er salur sem er til rannsóknar en ekki ráðherra. Voru þessi samskipti ekki mikilvæg? Ég skrái ekki og það er ekki skylda að skrá óformleg samtöl við yfirmenn stofnana til að leita mér upplýsinga. Eins og sjá má í reglum um skráningu samskipta fellur þetta símtal ekki undir ákvæði um skráningu mála. Upplýsingaöflun einstakra starfsmanna og ráðherra, til þess m.a. að veita fjölmiðlum og almenningi réttar upplýsingar, fellur einfaldlega ekki undir það ákvæði.

Herferð um vitundarvakningu í þessum málum og upplýsingatorg Neyðarlínunnar fyrir þolendur ofbeldis, sem sett var af stað í október, eru vissulega mikilvæg skref og aðgerðateymi gegn ofbeldi hefur skilað mörgum ágætum tillögum til úrbóta. En stærsta áskorunin sem blasir við okkur er að láta réttarkerfið virka fyrir þolendur ofbeldis því það gerir það svo sannarlega ekki eins og er. Nýtt ákvæði var sett í hegningarlög árið 2016 sem kveður á um ofbeldi í nánum samböndum, nánar tiltekið 218. gr. b, sem felur í sér 6–16 ára fangelsi fyrir slíka háttsemi. Þrátt fyrir það sjáum við endurtekið fréttir af sýknunum í heimilisofbeldismálum. Í nýlegum dómi Héraðsdóms Reykjaness var maður sýknaður af ákæru um heimilisofbeldi þrátt fyrir mjög sterkar sannanir, ekki af því að hann hafi ekki beitt ofbeldi

Í öðru dæmi frá því á síðari hluta síðasta árs var maður sýknaður af ákæru um ofbeldi í nánu sambandi því sú sem hann réðst á var einungis kærasta hans og það féll ekki undir lýsingu ákvæðisins um hvað teljist náin sambönd. Ég vil gera ráð fyrir því að ráðherra finnist þetta ástand ekki réttlætanlegt fyrir þolendur ofbeldis og spyr því: Hvernig hyggst ráðherra bregðast við augljósum gloppum í lögum um heimilisofbeldi og hvernig hyggst ráðherra beita sér fyrir því að dómskerfið byrji að virka fyrir þolendur ofbeldis?

gerandann af heimilinu í staðinn og að geta fengið nálgunarbann á 24 klukkutímum. Verklag lögreglu gjörbreyttist af því að þetta var sett á oddinn hjá þáverandi lögreglustjóra og núverandi ríkislögreglustjóra. Ég hef einmitt

breytt hefur verið og hvað hefur reynst vel og hvað hefur ekki verið í samræmi við það sem lagt var upp með? Sú vinna og það samtal er í gangi milli mín og lögreglunnar og ég býst fastlega við því að við munum fylgja því eftir varðandi þetta og svo fleiri aðgerðir er varða vernd gegn ofbeldi.

Forseti. Ég þakka fyrir svörin er snúa að aðgerðum lögreglu. En fyrir hönd þolenda í dómskerfinu

Í fréttaskýringu frá upphafi árs sáum við að þriðjungi sakfellinga í nauðgunarmálum er snúið við í Landsrétti. Þessu nýja dómstigi sem ætlað var að styrkja og efla réttarkerfið virðist einna helst takast að vefengja frásagnir brotaþola, að efast um ásetning nauðgara og gera athugasemdir við ástand þolenda.

Það er mjög mikilvægt að gera það í samstarfi við alla aðila sem koma að þessum málum á öllum stigum. Að hafa sérstakt ákvæði í hegningarlögum sem lýsir ofbeldi í nánu sambandi, og gerir það refsivert, eru mjög mikilvæg skilaboð til samfélagsins um að ofbeldi í nánum samböndum verði ekki liðið.

hætta hér heldur ætlum við að tryggja það. Það gerum við með því að setja það inn í hegningarlögin að ofbeldi á heimilum sé ekki einkamál aðila.

Við í Viðreisn tökum heils hugar undir og þreytumst seint á að minna á að atvinnulíf okkar er of einhæft og viðkvæmt fyrir sveiflum. Trekk í trekk verða áföll sem rekja má til þess. Gallinn er hins vegar sá að við erum fljót að gleyma liðnum áföllum þegar betur árar. Það hefur leitt til þess að nýsköpun er frekar beitt sem skammtímalausn en langtímalausn. Það er röng nálgun. Við í Viðreisn hræðumst að hið sama muni gerast núna. Vissulega hefur ríkisstjórnin gert margt gott til að styðja við nýsköpun, tækni og þróun. Margt af því er hins vegar tímabundið átak vegna niðursveiflunnar. Gott dæmi um það eru bráðabirgðaákvæði sem var bætt við lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki sem fólu í sér tímabundna hækkun endurgreiðslna vegna rannsókna og þróunar. Þingflokkur Viðreisnar hefur lagt fram frumvarp sem gerir þá bráðabirgðaráðstöfun varanlega. Þetta er stuðningur sem er almennur en ekki sértækur. Hann krefst þess að fyrirtækin sjálf fjármagni leiðina í upphafi en færir þeim mikilvægt svigrúm til að taka aðeins meiri áhættu með fjárfestingu í rannsóknum og þróun. Fyrirtækin eflast, auka fjölbreytni í atvinnulífinu og skila þannig ávinningi til samfélagsins, framförum, sköttum og atvinnusköpun. Ég spyr hæstv. ráðherra: Mun hann styðja þessa viðleitni okkar í Viðreisn? Mun hann styðja frumvarpið um það að gera þessi bráðabirgðaákvæði varanleg?

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni þessa fyrirspurn en ætla að byrja á því að segja að nálgun mín og okkar á nýsköpunarmál er alls ekki til skamms tíma. Hér er ekki um að ræða skammtímalausnir.

tryggt að hér sé eftirsóknarvert að búa, lifa, starfa og hrærast. Það er alveg sama hvort við horfum á tækifæri til verðmætasköpunar,

skili. Ég geri því ekki athugasemd við að við höfum farið í þetta fyrst um sinn tímabundið til að vera alveg viss um að við séum að ráðstafa stuðningi á rétta staði.

Herra forseti. Já, ég get svarað því. Við munum á morgun ganga frá þeim þáttum sem við höfum verið að vinna að, þ.e. að skipa stjórn Kríu þar sem nýsköpunarráðherra er með fulltrúa, fjármálaráðherra er með einn fulltrúa og forsætisráðherra er með einn fulltrúa. Við erum tilbúin með drög að reglugerð sem við myndum gjarnan vilja að stjórnin fengi að sjá áður en gengið er endanlega frá henni.

en frá árinu 2002 hefur orkubúið að fullu verið í eigu ríkisins og þar með opinbert hlutafélag. Fyrirtækið býr að áratugareynslu við virkjun vatnsafls og jarðhita og er eina orkufyrirtækið í landinu sem er bæði með dreifingu og sölu á raforku. Orkubúið rekur orkuver og raforkustöðvar til raforkudreifingar ásamt nauðsynlegum mannvirkjum til þess. Fyrirtækið rekur sjö vatnsaflsvirkjanir sem framleiða u.þ.b. 90.000 megavattstundir á ári, sem er um 60% af orkunotkun Vestfjarða.

Með breytingu á raforkulögum var gerð krafa um aðskilnað samkeppnis- og sérleyfisþátta raforku. Á samráðsgátt stjórnvalda má finna drög að aðgerðum til umbóta á regluverki á sviði raforkumála.

og sér um framleiðslu- og sölumál. Er verið að horfa til þess að sameina samkeppnishluta orkubúsins við það fyrirtæki? Og í þriðja lagi: Ef svo er, kæmi til greina að flytja það sameiginlega fyrirtæki til Vestfjarða?

Hér er ekki um að ræða nýjar hugmyndir. Þær hafa áður komið upp á undanförnum árum. Ég tel hins vegar rétt að við setjum núna sérstaka vinnu í gang og köfum dýpra í að kanna kosti og galla við slíka sameiningu. Það er

þjónustan er veitt og hvar starfsemin er þá eru ýmis tækifæri til úrbóta að mínu viti.

en staðan er samt þessi þrátt fyrir ýmsar endurbætur á liðnum árum. En þá er spurningin: Mun sameining leiða til þess að styrking verði á raforkuflutningi innan dreifiveituhluta fjórðungsins með aukningu strengvæðingar og um leið þrífösunar?

Það er rétt að atvinnuþróun á Vestfjörðum líður fyrir hversu ótrygg raforkan er á þessum svæðum í samanburði við aðra landshluta. Þetta er viðurkennt og það dregur úr samkeppnishæfni svæðisins. Þetta er viðurkennt í þingsályktun um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Sameiginlegt verkefni stjórnvalda, Landsnets og Orkubús Vestfjarða er að finna leiðir til að styrkja afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum.

Það er markmiðið með þessu öllu að efla umsvif úti á landi, að auka skilvirkni, hagræðingu og efla þessa þjónustu við íbúa.

Hæstv. forseti. Ég vil byrja á að þakka fyrir þessa sérstöku umræðu um innviði og þjóðaröryggi. Við erum rækilega minnt á það þessi misserin að við búum í lifandi landi sem er í sífelldri mótun og getur á stundum verið harðbýlt. Óveður hafa sett raforkukerfi úr skorðum, snjóflóð hafa fallið fyrir vestan og aurskriður fyrir austan, heimsfaraldur Covid-19 hefur ekki aðeins sett daglegt líf á Íslandi úr skorðum heldur einnig um víða veröld og torveldað samgöngur og vöruflutninga milli landa.

og hvernig við tryggjum almennt að fólk geti verið öruggt í heimabyggð. Við sjáum að jarðskjálftar síðustu daga hafa vakið umræðu í fjölmiðlum um hvernig við t.d. rýmum byggðir á suðvesturhorni landsins ef allt færi á versta veg

Verkefnið er ekki lengur að gera þjóðaröryggisstefnu og hvers kyns áætlanir sem bíða ofan í skúffu þegar váin stendur fyrir dyrum. Það er nauðsynlegt að við séum sífellt að endurskoða framkvæmdir og stefnumótun ríkisins með tilliti til þjóðaröryggis.

Hvernig ættum við að rýma byggðir á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu við slíkar aðstæður? Þetta eru erfiðar spurningar sem við verðum að eiga svör við. Í skýrslu forsætisráðherra um innviði og þjóðaröryggi, sem við þingmenn Sjálfstæðisflokksins óskuðum eftir fyrir réttu ári, er vísað í niðurstöður átakshóps um úrbætur á innviðum þar sem segir að einfalda þurfi ferlið vegna undirbúningsframkvæmda við flutningskerfi raforku þar sem einstaka þjóðhagslega mikilvægar framkvæmdir hafi tekið langan tíma í stjórnsýslumeðferð. Þetta mál ratar brátt inn í sali Alþingis. Að sjálfsögðu verður áfram viðurkennt að höfuðábyrgð á framkvæmd skipulagsmála liggi hjá sveitarfélögunum, en um leið er áréttað að ríkisvald geti farið fram með almenna stefnumótun í skipulagsmálum og ábyrgð eftir atvikum líkt og fordæmi eru fyrir í nágrannalöndunum, svo sem í Danmörku og Noregi. Þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, sem samþykkt var á Alþingi 13. apríl 2016, er að mati okkar þingmanna Sjálfstæðisflokksins, sem óskuðum eftir skýrslunni, ekki nógu ítarleg varðandi þessa þætti,

að öryggi samfélagslegra innviða verði metið með tilliti til þjóðaröryggis landsins og grunnur lagður að heilsteyptri löggjöf varðandi öryggismál þjóðarinnar. Sömuleiðis er að greina ítarlega grunninnviði samfélagsins og þá samfélagslegu innviði sem teljast mikilvægir að teknu tilliti til þjóðaröryggishagsmuna. Þannig má tryggja öryggi þjóðarinnar og jafnframt sameiginlega skilning á því hvað felist í þjóðaröryggishugtakinu. Sá sameiginlegi skilningur er forsenda þess að þjóðarsátt ríki um hvernig öryggi lands og þjóðar sé best tryggt. Okkur stjórnmálamönnum hættir til að hugsa um landið í kjördæmum og hugsa verkefnin út frá hagsmunum þeirra. Slíkur þankagangur getur verið mikil brotalöm þegar horft er til heildaröryggishagsmuna. Við þurfum að byggja almannavarna- og öryggiskerfið upp þannig að það virki heildstætt,

Mikið er rætt um sviðsmyndir í fjölmiðlum þessa dagana. Sem betur fer hafa svörtustu sviðsmyndir tilhneigingu til að rætast ekki. Það er trú mín að allt fari nú á besta veg. Það breytir ekki því að við sem sitjum í þessum sal, Alþingi og ríkisstjórn, berum hér höfuðábyrgð. Það er fortakslaus skylda okkar að tryggja sem best öryggi lands og þjóðar. Þá þurfum við að hugsa til þess sem undir öðrum kringumstæðum væri óhugsandi. Sú ábyrgð hvílir þungt á herðum okkar, en undan þeirri skyldu megum við aldrei skorast. Herra forseti. Ég þakka hv. þm. Njáli Trausta Friðbertssyni fyrir að gefa okkur tækifæri til að ræða stöðu innviða og þjóðaröryggis, sem er einmitt eitt af því sem hefur verið lykilatriði núverandi ríkisstjórnar og kannski orðið enn meira áberandi en ella vegna þeirra atburða sem gengið hafa yfir samfélagið á undanförnum misserum.

Og þess er skemmst að minnast þegar fárviðri mikið gekk yfir norðurhluta landsins sem setti í raun alla innviði úr skorðum. Ef þetta fárviðri hefur kennt okkur eitthvað er það mikilvægi þess að stefna okkar sem samfélags sé samhæfð,

þá virðist það allt of oft brenna við að stofnanir og ráðuneyti eigi erfitt með að vinna saman. Hver og einn vill bara sjá um sína torfu og áttar sig ekki á því að öll erum við þjónar heildarinnar,

Í henni er fjallað um hvernig gengið hefur að fylgja eftir þeim aðgerðum sem við ákváðum að ráðast í í kjölfar fárviðrisins. Ég nefni þetta sem dæmi um hvernig stefnumótun á að virka og hvernig við eigum að vinna. Þar lögðum við til 287 nýjar aðgerðir eða flýtiaðgerðir til að styrkja innviði landsins sem snerust um varaafl, aukinn áreiðanleika raforku- og fjarskiptakerfa, skilgreiningu á hlutverki og mönnun fyrirtækja og stofnana, samræmingu skipulags innviða, eflingu almannavarnakerfis, fræðslu og upplýsingagjöf til almennings og eflingu rannsókna og vöktunar á náttúruvá. Fyrstu eftirfylgni, því að þetta er bara fyrsta af mörgum ef ég fæ einhverju ráðið, er nú lokið. Þar er þetta flokkað upp í skammtímaaðgerðir og langtímaaðgerðir og vinna við 85% langtímaaðgerðanna er hafin og vinnu við ríflega helming skammtímaaðgerða var að fullu lokið í lok ársins 2020 þegar tíu mánuðir voru liðnir af átakinu. Svona eigum við að nálgast verkefnin Þetta snýst ekki um einstök kjördæmi og þetta snýst ekki um einstakar stofnanir eða ráðuneyti. Hv. þingmaður nefnir mikilvægi þess að skilgreint sé lögformlega hvaða innviðir samfélagsins eða hlutar þeirra teljist mikilvægir með tilliti til þjóðaröryggishagsmuna. Því er til að svara að ég hef sett af stað vinnu við nákvæmlega þetta verkefni., verkefni., þ.e. að móta tillögur að lagaumgjörð sem gerir stjórnvöldum kleift að ákveða með formlegum hætti hvaða innviðir teljast mikilvægir út frá þjóðaröryggishagsmunum, vernd þeirra og rýni fjárfestinga í nánar tilteknum innviðum, til að mynda landi og náttúruauðlindum. En við getum líka rætt hluti á borð við samgöngumannvirki og aðra slíka innviði, sem skipta miklu máli fyrir þjóðaröryggi.

Síðan má nefna margvísleg fyrirtæki, eignir og verðmæti á sviði orku, fjarskipta, samgangna, hafna, flugrekstrar, sjávarútvegs, fjármálakerfis, heilbrigðiskerfis, matvæla, fæðu, neysluvatns og fráveitukerfa eða þýðingarmikilla kerfa vegna öryggisþarfa. Enn og aftur eru þetta málefnasvið sem falla undir mörg ólík ráðuneyti og kalla á mikla samhæfingu.

sem er hluti af því sem við gerum á vettvangi þjóðaröryggisráðs, þ.e. að birta reglulega mat á ástandi og horfum. En það er ljóst að skilningurinn á öryggishugtakinu eins og hann birtist í þjóðaröryggisstefnunni þótti nútímalegur. Það er mikilvægt að við séum með hann til reglulegrar endurskoðunar. Ég vil nefna að nýr forseti Bandaríkjanna hefur til að mynda tekið þá ákvörðun að loftslagsváin sé eitt af lykilöryggishugtökum þar núna, þannig að nú er verið að ræða loftslagsvána á vettvangi þjóðaröryggis í Bandaríkjunum. Þetta þykja töluverð tíðindi þar. Við settum að vísu loftslagsmálin inn sem eitt af atriðunum í þjóðaröryggisstefnunni. En ættu þau að vega þyngra? Það er eitt af því sem við þurfum að ræða.

Herra forseti. Við ræðum hér hvaða þættir það eru í samfélaginu sem eru mikilvægastir með tilliti til öryggis þjóðarinnar. Hvað þarf að vera í lagi? Jú, svo sannarlega er til margs að líta. En þegar öllu er á botninn hvolft er auðvitað það mikilvægasta aðgangur

tæki og kunnáttu til okkar eigin matvælaframleiðslu. Þannig verður ekki rætt um þjóðaröryggi nema í tengslum við getu okkar til að tryggja matvælaöryggi, einfaldlega vegna þess að við búum hér úti á miðju Atlantshafi, fjarri öðrum þjóðum, og ýmislegt getur brugðist, eins og við erum sífellt minnt á, á, t.d. af völdum náttúruhamfara, átaka, farsótta eða orsaka af fjárhagslegum toga, eins og við vorum minnt á fyrir um áratug síðan. Herra forseti. Talandi um náttúruhamfarir

Þetta leiðir aftur hugann að þeim innviðum sem flugvellir eru. Nýlegir og yfirstandandi atburðir gera út af við allar fyrirætlanir um uppbyggingu á nýjum flugvelli í Hvassahrauni, sem er á þekktu hraunrennslissvæði.

Herra forseti. Við búum á eldfjallaeyjunni Íslandi langt norður í höfum. Vond veður, snjóflóð, eldgos, aurskriður líkt og á Seyðisfirði og nú síðast jarðskjálftarnir á Reykjanesskaganum minna okkur á að ógn af ýmsum toga getur að okkur steðjað. Við vitum aldrei hvenær eða hvar á landinu náttúruhamfarir verða. Það eina sem við getum gert er að búa okkur vel undir það versta, vera með traustar varnir, almannavarnir, og gæta að þjóðaröryggi. Í því ljósi verðum við að hanna alla innviði í landinu okkar og halda þeim við. En við ráðum ekki við allt ein. Loftslagsvá virðir ekki landamæri og það gera vírusar ekki heldur. Norðurlandaráð hefur kallað skýrt eftir auknu samstarfi ríkisstjórna Norðurlanda um samfélagsöryggi, að metið verði hvort stjórnunarferlar norræns almannavarnastarfs séu nægilega skýrir og hvað þurfi að skýra frekar, að sameiginlegar bjargir, útkallsmöguleikar, samnorrænt áhættumat og viðbúnaðaráætlanir verði reglulega uppfærðar, að unnin verði áætlun um samnorrænar æfingar og námskeið í neyðarviðbrögðum.

og að ríkisstjórnirnar sjái til þess að sameiginlegum ástandsskýrslum um ógnir og hættur í netumhverfi sé miðlað jafnóðum milli norrænu landanna og Eystrasaltsríkjanna. Mikilvægt starf fer fram um netöryggismál innan NATO og einnig innan Evrópusambandsins. Þar þurfum við að tryggja aðgang okkar að upplýsingum og sækja okkur stoð til að tryggja eins og hægt er að innviðir okkar þoli ágang þeirra sem ógna vilja netöryggi okkar og um leið öryggi þjóðarinnar.

einnig ánægjulegt að heyra að þetta sé sú fyrsta en ekki sú síðasta. Ég tek einnig undir með hæstv. forsætisráðherra að það sé afar mikilvægt, bara í ljósi samfélagsþróunar, að endurskoða þjóðaröryggisstefnuna reglulega.

og einhverjar hugmyndir um flugvöll þar. Þá vil ég bara stinga því að að í fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar námu fjárfestingar í samgönguframkvæmdum 6 milljörðum og þar af fóru 500–600 milljónir til undirbúnings verkefna á flugvöllunum á Akureyri og Egilsstöðum. Það skiptir náttúrlega mjög miklu máli við séum með öruggar flugsamgöngur í ólíkum landshlutum. Við vitum aldrei hvar váin gæti komið upp. Þá erum við kannski helst að horfa einmitt til náttúruhamfara. Fæðuöryggismálið er stórt, ég hef mikið rætt það hér í þessum ræðustól og kem kannski að því í seinni ræðu, og einnig netöryggismálunum. Við ákváðum einmitt í síðustu fjárlögum að leggja fram

Öryggi þjóðarinnar tekur auðvitað til ólíkra þátta, hnattrænna og samfélagslegra, hernaðar og náttúruhamfara. Uppbygging innviða þarf að taka mið af ólíkum ógnum og tryggja hagsmuni almennings. Þessi umræða er ekki síst mikilvæg núna þegar jörð skelfur á Reykjanesi, aurskriður og snjóflóð hafa nýlega fallið í byggðum og heimsfaraldur geisar. Innviðir okkar verða að tryggja flóttaleiðir íbúa og þeir verða að vera búnir undir truflanir á flutningum á matvælum og vistum og truflanir á sjúkraflugi. Raforkuöryggi og trygg fjarskipti skipta líka höfuðmáli, sérstaklega á landsbyggðinni þar sem reynslan hefur sýnt okkur að rof á þessum þáttum getur magnað þann skaða sem fylgir náttúruhamförum. Hvort ríkið eigi síðan að fara alfarið með skipulagsvald mikilvægra innviða er síðan önnur spurning. Ég geld varhuga við umræðu um að skerða sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Höfuðábyrgð á framkvæmd skipulagsmála liggur almennt hjá sveitarfélögum enda þekkja íbúar landsbyggðarinnar manna best þarfir, áskoranir og tækifæri í nærumhverfi sínu. Við eigum að virða það en á sama tíma að tryggja nægilegt fjármagn til að þeim sé unnt að sinna þessum verkefnum. Það er hlutverk okkar sem förum með fjárstjórnarvaldið á Alþingi. Svarið er ekki aukin ríkisvæðing innviða heldur aukinn stuðningur við nauðsynlega uppbyggingu. Inn í þessa umræðu langar mig að varpa spurningu um alþjóðasamstarf: Hvernig er unnið að framfylgd alþjóðlegra viðmiða í framkvæmd og áhættustýringu? Hvernig er horft til reynslu nágrannalanda okkar og hvernig er innviðauppbygging fjármögnuð í gegnum þátttöku okkar í þjóðaröryggissamstarfi við aðrar þjóðir? (Forseti hringir.) Þetta eru alger lykilatriði í að tryggja öryggi og hagsmuni þjóðarinnar.

náttúran brestur og hagkerfið haltrar. Ógnirnar eru margar og þær eru ólíkar. Þegar við tölum um þjóðaröryggi þá er tilhneiging til að tala um það sem öryggi gagnvart alþjóðapólitískum ágreiningi og hernaði honum tengdum. En raunverulegar öryggisógnir sem steðja að

að kortleggja það. Það er hægt að skipuleggja sig. Það er hægt að nálgast það kerfisbundið og átta sig á því hvaða ógnir eru til staðar, hversu líklegar þær eru og hversu miklum skaða þær geta valdið ef þær raungerast. Að því marki er mjög gagnlegt að við búum til skýrslur þar sem farið er yfir þessa hluti. Það er gott að við búum til landsáætlanir og það er gott að við hugum að öllum þeim kerfum sem við þurfum til þess að bregðast við ógnunum fyrir fram,

Það er af mörgu að taka og ómögulegt að fara yfir það á tveimur mínútum. Ég ætla að nefna hér sérstaklega síðasta punktinn í skýrslunni, á bls. 14, þar sem spurningin var hvort íslenska ríkið ætti með almennum hætti að fara með skipulagsvald vegna helstu grunninnviða landsins á grundvelli þjóðaröryggis.

Ég hef verið talsmaður þess að í landsskipulagi séu skilgreindir ákveðnir grunninnviðir sem skipta okkur öll máli út frá þjóðaröryggishagsmunum.

hverju sveitarfélagi fyrir sig með svæðisskipulagi, aðalskipulagi og svo með framkvæmdunum sjálfum. Nefnt er í síðasta punktinum að þetta sjónarmið hafi svo sannarlega verið rætt en engin afstaða tekin til þess. Mér finnst tímabært að við svörum því í þessum sal

En ég verð að enda á því að segja að þegar við búum hér við jarðskjálfta og heimsfaraldur þá erum við samt sem áður að glíma við stærsta faraldurinn, sem er loftslagsváin sjálf. Við erum með frábær viðbrögð við því hvernig við ætlum að draga úr útblæstri. En, virðulegur forseti, ég held við þurfum að herða okkur enn frekar í aðlögun að þeim breytingum sem þegar hafa orðið og munu óhjákvæmilega verða. Þær hafa áhrif á allt okkar daglega líf.

breyttar ytri aðstæður í lífi okkar, átök víða um heim, loftslagsbreytingar og netöryggi er hætt vegna árása og annað slíkt. En ég ætla ekki að nefna dæmi um það í sjálfu sér heldur frekar um okkar innri aðstæður sem breytast líka. að nefna stækkandi orkuflutningsnet og meiri orkuþörf og bætt meginvegasamband, ljósleiðaravæðinguna og samgöngur í lofti og á sjó sem skipta okkur miklu máli, t.d. varðandi fæðuöryggi. Ég er þeirrar skoðunar að þessar breyttu aðstæður, hvort sem þær ytri eða innri, kalli á endurmat, stöðugt endurmat, bæði á stefnu í þjóðaröryggismálum, ákvörðunarleiðir og fjármögnun. Þess vegna tel ég að heildarendurskoðun á þjóðaröryggisstefnunni sé orðin tímabær.

að við endurskoðum viðbrögð okkar og sýn á þetta forræði og förum að hyggja að því hvernig við getum fært hluta af því til ríkisins í meira mæli.

Þar er um að ræða ráðstöfun á tveimur ljósleiðaraþráðum af þremur í streng umhverfis landið sem oft er kallaður NATO-ljósleiðarinn. Starfshópurinn segir að hafa beri hugfast að öryggi fjarskipta eru grundvallaratriði þegar kemur að öryggi og vörnum hvers ríkis og að öryggi íslenskra fjarskiptakerfa hefur áhrif á öryggi okkar nánustu vina- og bandalagsríkja. Á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Varsjá í júlí 2016 samþykktu bandalagsríkin að skuldbinda sig til að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að efla varnir innviða og netkerfa. Á sama leiðtogafundi var lögð áhersla á að fjarskipta- og netkerfi gætu staðið af sér hættuástand og voru bandalagsríkin sammála um mikilvægi öruggra fjarskiptakerfa

Sömu sögu má segja af Frakklandi og Bretlandi og Norðurlöndunum. Nú þegar hafa Danmörk, Noregur og nú síðast Svíþjóð valið að nota búnað frá nánum bandalagsþjóðum í uppbyggingu 5G-fjarskiptaneta, sem svo eru kölluð. Í öllum tilfellum var ákvörðunin grundvölluð á þjóðaröryggissjónarmiðum. Herra forseti. Ég legg áherslu á að þegar kemur að ákvörðunum sem lúta að net- og fjarskiptaöryggi stöndum við Íslendingar þétt

Þegar við hugsum um innviði og þjóðaröryggi hugsum við óhjákvæmilega um þætti eins og fjarskipti, orkukerfi, heilbrigðisþjónustu, matvæli, löggæslu, neyðarþjónustu, samgöngukerfi, og fleira mætti nefna. Raforkukerfið vegur þar þungt enda erum við háð raforku bæði í leik og starfi. Mikilvægi öflugs flutnings- og dreifikerfis er því óumdeilt. Viðhald og styrking kerfisins hlýtur því að vera forgangsatriði og þá hljótum við að þurfa að líta til þess í uppbyggingu kerfisins að það geti gagnast jafnvel þó að eitthvað komi upp á á einum stað á landinu.

Það sama gildir um uppbyggingu og viðhald vega, hafna, flugvalla og fjarskiptakerfa. Herra forseti. „Þetta reddast“, er viðkvæðið sem við Íslendingar hreykjum okkur stundum af. En þegar kemur að þjóðaröryggi má það ekki vera viðkvæðið. Og til að tryggja að svo verði ekki verðum við að horfast í augu við að við höfum ekki efni á að láta viðhald og uppbyggingu mikilvægra innviða danka, eins og raunin hefur því miður verið. Þá stöndum við frammi fyrir aðstæðum sem hljóta að vekja okkur til umhugsunar um uppbyggingu fleiri flugvalla en á Reykjanesskaga. Í því samhengi verður einnig að skoða hvort við höfum tryggt viðbragð og stjórnun ef eitthvað gerist á höfuðborgarsvæðinu þar sem við höfum safnað saman höfuðstöðvum allra helstu aðila á nánast sama stað. Hefur hæstv. ráðherra velt fyrir sér kostum þess að tryggja að hægt sé að keyra helstu viðbragðskerfi utan höfuðborgarsvæðisins?

Eins og ég sagði áðan er þessi umræða mjög áhugaverð og af mörgu að taka. Maður þarf því að reyna að hlaupa yfir málið á hundavaði til að koma sem flestum atriðum að sem mikilvægt er að nefna. Í fyrsta lagi langar mig til að segja, í framhaldi af því sem nefnt var hér áðan varðandi ljósleiðaravæðinguna og örugg fjarskipti á Íslandi, að auðvitað þurfum við að hraða því verkefni. Við ákváðum á síðasta ári að að setja 443 milljónir í ljósleiðaravæðingu í dreifbýli og við þurfum að halda áfram og klára það verkefni. Mig langar einnig til að nefna hér fæðuöryggismálin. Hæstv. ráðherra Kristján Þór Júlíusson kynnti hér fyrir skömmu skýrslu um fæðuöryggi.

Hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir nefndi greiðslumiðlunarkerfin. Það er risastórt mál og við þurfum að velta fyrir okkur þeirri þróun sem orðið hefur, hvort hún sé í þágu þjóðarinnar, hvort við þurfum að fara að ramma þetta enn betur inn.

En ef maður flettir einu lagi dýpra þá snýst þetta allt í grunninn um góða fjármögnun og gott viðhald stofnanakerfa og innviða sem við reiðum okkur á daglega, og líka þau kerfi sem við viljum ekki þurfa að reiða okkur á daglega heldur eru til þess gerð að bregðast við þegar eitthvað kemur upp á. Þá verðum við aðeins að hugsa um pólitísku spurningarnar: Á hvaða tímapunkti eru niðurskurður, einkavæðing og lágmarksríki farin að vera ógn við þjóðaröryggi? Að sama skapi:

Herra forseti. Í fyrri ræðu minni nefndi ég sjúkraflug og mögulegar truflanir á því. Það fer ekki á milli mála að mikið hefur verið rætt um Reykjavíkurflugvöll og staðsetningu hans í sambandi við aðgengi íbúa landsbyggðarinnar að bestri mögulegri heilbrigðisþjónustu. Mig langar til að velta upp spurningu um hvort flugvöllurinn og sjúkraflug í núverandi mynd sé endilega öruggasta fyrirkomulagið sem okkur stendur til boða. Í ágúst árið 2018 gaf velferðarráðuneytið út skýrslu um aukna aðkomu þyrlna að sjúkraflugi. Þar kom fram að aukin aðkoma með þyrlu og staðsetning þyrluþjónustu með sérhæfðu bráðaviðbragði á nokkrum stöðum á landinu gæti bætt árangur sjúkraflutninga til muna. Flugvellir eru ekki til staðar alls staðar þar sem þörf er á skjótri viðbragðs- og neyðarþjónustu, það gefur augaleið. Þyrlur í sjúkraflutningi geta tekið á loft nær hvar sem er og þeim er hægt að lenda við hlið sjúkrahúss. Aukin fjárfesting á þessu sviði er að mínu mati betur til þess fallin að tryggja þjóðaröryggi vegna slysa og náttúruhamfara en frekari uppbygging flugvallarins í Reykjavík. Þetta yrði líka til þess fallið að tryggja betur öryggi sjómanna. Metnaðarfull uppbygging á þessu sviði samhliða aukinni uppbyggingu raforku- og fjarskiptakerfis og bættum ofanflóðavörnum yrðu sennilega stærstu skrefin sem ríkisstjórnin gæti stigið á þessum tíma á sviði þjóðaröryggismála.

sem tengjast þjóðaröryggi og bæta úr þeim.

Þar þurfum við að taka til hendinni vegna þess að þessi gífurlega uppbygging á skógum sem skógarbændur hafa staðið fyrir um land allt er tifandi tímasprengja ef við erum ekki tilbúin með brunavarnir og brunabelti til að verja það.

með leyfi forseta: „Grunninnviðir lands og þjóðar eru ýmist á forræði einkaaðila, ríkis eða sveitarfélaga. Þau sjónarmið hafa komið fram að ríkið fari með skipulagsvald vegna grunninnviða sem varða þjóðaröryggi og landið í heild.“ Ég tel að gott samstarf allra sem koma að grunninnviðum sem varða þjóðaröryggi sé lykillinn að farsælli stefnu og þarna þurfum við að leggja minni hagsmuni til hliðar fyrir meiri. Við megum ekki festast í hugsunarhætti stjórnmála liðinnar tíðar og festa tennurnar í gömlu þrætuepli. Þjóðaröryggishagsmunir eru hagsmunir þjóðarinnar allrar. Hagsmunir einstakra aðila geta aldrei vegið þyngra. Ég vísaði í ræðu minni áðan til þess hvernig nágrannalönd okkar vinna að sambærilegum málum og við getum leitað fordæmis hjá þeim. Ekkert land hefur tekið upp slík vinnubrögð að ástæðulausu. Öll lönd þurfi að tryggja öryggi sitt með margvíslegum hætti. Ísland er engin undantekning og við vitum að hér þarf að taka til hendinni. Kannski höfum við Íslendingar verið feimin við að ræða þjóðaröryggismálin á opinskáan hátt þar sem slík umræða verður stundum eins og þráður í amerískri hasarmynd sem á lítt skylt við veruleikann í okkar litla, friðsæla landi. Við lifum í síbreytilegum heimi og í landi þar sem náttúruvá vofir stöðugt yfir, svo ekki sé minnst á loftslagsbreytingar. Norðurslóðir geta sett landið í nýtt alþjóðlegt samhengi á þessari öld þar sem stórveldin eiga ríka hagsmuni og ekki er hægt að ganga að því sem vísu að þróun á norðurslóðum verði friðsamleg til langrar framtíðar.

Þar stendur Ísland ótrúlega vel í alþjóðlegu samhengi. Óháðar mælingar mæla okkur í sjöunda sæti í því hvernig okkur hefur tekist að takast á við faraldurinn í samanburði við aðrar þjóðir. Af hverju er það? Er það af því að við erum svo ótrúlega klár? Eða er það vegna þess að við eigum öflugt heilbrigðiskerfi og sterka samfélagslega innviði? Sterkt samfélag er öruggt samfélag og þannig þurfum við að nálgast orkukerfið, fjarskiptakerfið, öll þessi mikilvægu kerfi. Við þurfum að hugsa þau út frá hugmyndinni um samfélagslegt öryggi. Þannig búum við okkar borgurum sem best öryggi. Við erum að ná ótrúlegum árangri vegna þess að við erum til að mynda með jafnan aðgang að þjónustu fyrir alla þá sem þurfa að leita til kerfisins, hvort sem er í skimun eða meðferð við sjúkdómnum.

Herra forseti. Í byrjun þessa árs tóku gildi breytingar á fyrirkomulagi skimunar fyrir brjósta- og leghálskrabbameinum. Mörgum brá. Viðbrögðin hafa síðan verið hörð og gagnrýni sérfræðinga þung. Margt hefur vakið spurningar í þessu ferli, ekki síst að rannsóknastofa í Danmörku eigi að rannsaka sýnin. Ekki hefur verið útskýrt hvers vegna Landspítalinn má ekki greina þau eða hvort stjórnvöld leituðu yfirleitt til Landspítalans. Ég legg fram þessa beiðni ásamt 25 öðrum þingmönnum vegna þessarar sterku öldu í samfélaginu og legg til að skýrslan verði unnin af óháðum aðila. Skimun varðar heilsu og líf kvenna og mikilvægt er að traust ríki í garð heilbrigðiskerfisins og að sátt sé um fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu. Þegar sérfræðingar kalla breytingar á borð við þessar aðför að heilsu kvenna þá ber Alþingi að hlusta. Þetta mál snertir víða sára taug og þessi vinna er þörf til að stuðla að því að sátt geti náðst um þessi mál og að konur geti treyst kerfinu.

Það, virðulegi forseti, er óforsvaranleg niðurstaða. En þessi skýrsla, sem ég vænti að allur þingheimur taki undir að sé mikilvæg,

Það er mjög mikilvægt að þessi skýrslubeiðni komi fram. Það er þó nokkuð síðan við í velferðarnefnd óskuðum eftir upplýsingum um þessar breytingar á skipulagi og framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í leghálsi, mig minnir að það hafi verið í lok janúar. Síðan hafa margir sérfræðingar innan heilbrigðiskerfisins stigið fram og lýst þungum áhyggjum vegna þessa. Þetta er aðför að heilsu kvenna. Skimun krabbameina varðar heilsu og líf og mikilvægt er að traust ríki til heilbrigðiskerfisins. Þegar starfsfólkið sjálft sér að eitthvað er að þá ber að hlusta.

þar sem gengið var fram hjá innlendum sérfræðingum og þeim tækjum og tólum sem eru til á Landspítala – háskólasjúkrahúsi, og fá að sjá ástæðuna sem liggur að baki því að færa þau störf úr landi. Því miður hefur heilbrigðisráðuneytið ekki enn svarað þeirri beiðni velferðarnefndar. Skýrslan sem við fjöllum hér um í dag er bráðnauðsynleg enda verðum við að fá skýringu á því hvernig í veröldinni getur staðið á því að svona er búið að þessu eftir tveggja ára undirbúningstíma. Ég segi já. Herra forseti. Mig langar til að bæta því við hér, vegna þeirrar óvissu og óróleika sem heilbrigðisyfirvöldum hefur tekist að skapa um þetta mál meðal kvenna, meðal aðstandenda kvenna og meðal fagfólks í heilbrigðiskerfinu, að ég hæstv. ráðherra heilbrigðismála til að beita sér fyrir því að það taki ekki þær tíu vikur að vinna þessa skýrslu sem þingsköp kveða á um. Það er nefnilega ekki bara sérkennilegt, það er eiginlega óskiljanlegt að þær upplýsingar sem beðið er um í þessari skýrslu hafi ekki legið til grundvallar

Það er með ólíkindum, herra forseti, að ríkisstjórnin skuli velja þá leið að nýta ekki tækni og þekkingu sem til er innan lands, nýta ekki þau tækifæri sem felast í því að efla þá þekkingu

Brotastarfsemin beinist gegn frjálsræði brotaþola og helgustu persónuréttindum í þeim tilgangi að hagnýta líkama viðkomandi, vinnukrafta eða þekkingu í annars þágu. Í nýjustu skýrslum greiningardeildar ríkislögreglustjóra um skipulagða brotastarfsemi hérlendis kemur fram að margt bendi til að skipulagt vændi hafi aukist hér á landi og vísbendingar séu um að Ísland sé áfangastaður fyrir mansal, einkum vinnumansal innan byggingariðnaðar, veitingarekstrar svo og ferðaþjónustu.

Í mars 2019 kynntu stjórnvöld áherslur í baráttunni gegn mansali og annars konar hagnýtingu. Áherslurnar mæla fyrir um tíu aðgerðir. Þar á meðal er kveðið á um endurskoðun löggjafar á sviðinu og er frumvarpið liður í þeirri aðgerð.

GRETA hefur sótt Ísland heim í tvígang frá því að Ísland fullgilti samning Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali árið 2012. Hlutverk nefndarinnar er að hafa eftirlit með því hvort aðildarríki samningsins uppfylli skyldur sínar samkvæmt honum á fullnægjandi hátt. Seinni skýrsla GRETA um Ísland var birt í mars 2019 en þar er sérstaklega gagnrýnt að ekki skuli vera kveðið á um nauðungarhjónaband, þvingað betl eða þvinguð afbrot í íslenskri löggjöf um mansal.

Þá hefur verið tekið mið af samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um nauðungarvinnu. Núgildandi ákvæði hegningarlaga um mansal hefur lítið verið beitt í framkvæmd og hafa einungis þrjú mál komið til kasta dómstóla frá því að ákvæðið kom inn í almenn hegningarlög árið 2003. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar er lúta að refsinæmi mansals í þeim tilgangi að bæta enn frekar vernd þolenda og auðvelda málsókn á hendur þeim sem ábyrgir eru fyrir brotunum. Annars vegar eru lagðar til breytingar á tilgangi mansals og hins vegar á verknaðaraðferð.

Þá hefur þrældómi eða ánauð verið bætt við upptalningu á hagnýtingartegundum ákvæðisins. Breytingar eru einnig lagðar til er lúta að verknaðaraðferð sem beitt er. Horfið er frá tilvísun til annarra ákvæða almennra hegningarlaga þar sem það er talið of takmarkandi. Breytingartillögurnar fela í sér að hótun þurfi ekki að fela í sér hótun um refsiverðan verknað heldur aðeins hótun um að framkvæma eitthvað sem þolandinn óttast, t.d. að hóta viðkomandi að hann verði kærður til lögreglu eða gerandi nýti sér annan ótta þolanda, til að mynda vatnshræðslu. Markmið breytinganna er því að útvíkka ákvæði 227. gr. a í samræmi við birtingarmyndir mansals hérlendis og þær verknaðaraðferðir sem beitt er við hagnýtingu þolenda í þeim tilgangi að fleiri mál fái framgang innan réttarvörslukerfisins. Með því er tilgangi meginefnis frumvarpsins náð er lýtur að því að treysta enn frekar vernd þolenda mansals, ekki síst kvenna og barna.

Þá voru drög að frumvarpinu send samráðshópi um mansal en hann skipa aðilar sem eru ábyrgir fyrir aðgerðum á grundvelli áhersluskjals stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annars konar hagnýtingu.

Málið snýr að verndun einstaklinga, bæði verndun barna verndun einstaklinga sem á einhvern hátt eiga í félagslegum erfiðleikum og þurfa skýra vernd stjórnvalda. Ég hnýt aðeins um að talað er um nauðungarhjónaband vegna þess að mér hefur borist til eyrna

þegar hjónavígslur eiga sér stað milli fólks sem mögulega hefur ekki valið sjálft að ganga í hjúskap.

Hvernig er verið að framkvæma rannsókn á könnunarvottorðum sem verða að liggja fyrir þegar gengið er í hjúskap? Hvernig er staðið að því að kanna hvort fólk gangi í hjúskap án þess að það sé skráð með lögformlegum hætti

svæðum — nú er ég að reyna að vanda orð mín mjög til að vekja ekki of margar spurningar — en þó þannig að verið sé að gefa fólk saman í hjúskap, mögulega börn undir aldri, sem ekki er hægt að skrá í þjóðskrá en verið sé að gera það innan vébanda trúfélaga eða annarra sambærilegra stofnana.